za ovaj projekat Ruma-Šabac-Loznica ne zato što smo protiv puteva, protiv auto-puteva apsolutno ne, mi smo samo protiv korupcije i kriminala.Postavljam pitanje zašto se u Srbiji prave auto-putevi koji su najskuplji na svetu? Znači kilometar auto-puta u Srbiji i to kilometri kroz Mačvu kroz Vojvodinu gde je sve ravno, koštaju po tri puta skuplje nego kilometar auto-puta kroz Alpe ili ispod Lamanša.Šta je razlog tome? Pa, razlog je visoki nivo kriminala i korupcije, zato s obzirom na to da smo krajem prošle godine svedočili iznošenju u javnost kompromitujućih dokumenata o teškim zloupotrebama počinjenim tokom realizacije projekta izgradnja auto-puta Ruma-Šabac-Loznica koji su obelodanili pojedini pojedini učesnici o ovim teškim mahinacijama, a da nijedno tužilaštvo nije reagovalo i procesiralo učesnike ovih krivičnih dela, smatram da su se stekli uslovi da se realizacija ovog projekta ću vas samo podsetiti da je prošle godine, da je da je opozicija došla u posed pisma koje je pripada Aleksandru Papiću, znači vlasniku jednom, bivšem vlasniku tabloida „Objektiv“. On je uputio pismo Aleksandru Vučiću u kome tvrdi da su radovi na putu Ruma-Šabac-Loznica uvećani za 25 miliona evra od kojih je osam miliona evra dato stranci Srpskoj naprednoj stranci. U tom pismu on detaljno objašnjava mehanizam korupcije, pa se tu spominje i firma AzVirt koja radi na izgradnji ovog auto-puta i koja je dala osam miliona evra Srpskoj naprednoj stranci u periodu od 2018. godine do 2019. godine.Narodni poslanici su predali to pismo Tužilaštvu za organizovani kriminal. Postavljam pitanje da li je Tužilaštvo formiralo predmet po ovom pitanju? Znači, mi ne možemo da se zadužujemo dalje za realizaciju ovog projekta dok se ne utvrdi činjenica, da li je istina da je ovaj auto-put da mu je namerno cena povećana za 25 miliona evra kako bi novac otišao u Srpsku naprednu stranku i u privatne džepove ljudi koji su bliski Aleksandru Vučiću?Hvala. U ime grupe gospodin, Jovanov.Izvolite. predistražni postupak, gde sam ja bio pozvan i gde sam isto rekao, da je pismo lažno i da o njemu ne znam ništa. Takođe, na moje insistiranje sam bio i na poligrafu koje sam prošao, rekao je Papić - navodno nije n.n. lice o čijem se poslovanju baš ništa ne zna itd, itd. Eto, toliko o tom pismu.Hvala. Hvala vama, gospodine Jovanov.Po amandmanu gospodin Borislav Novaković.Izvolite. **Borislav Novaković** Naravno da smo protiv ovog zaduženja, jedino što je smisleno u ovom projektu je neophodnost auto-puta Ruma-Šabac-Loznica, zaista sa saobraćajne tačke nema šta da se prigovori, to je nešto što je neophdonost.Međutim, mi ovde ne pričamo samo o putu Ruma-Šabac-Loznica, i ne pričamo samo o pukom zaduženju koje se pretvorilo u način na koji vi investirate, nego pričamo o jednom koruptivnom modelu. Nijedna velika saobraćajnica, nijedan auto-put u Srbiji se ne gradi međunarodnim tenderom, sve tzv. neposredna pogodba, odnosno projekat se proglašava projektom od nacionalnog interesa, onoga momenta kada se ta investicija proglasi projektom od nacionalnog interesa, ne primenjuje se Zakon o javnim nabavkama i praktično se u četiri oka, neposredno sa izvođačima radova dogovaraju cene i zato imamo zaduženje i zato imamo ova enormna povećanja cena.Reći ću vam par primera, Fruškogorski koridor kada je rađen premer radova i procena vrednosti bio je dvesta miliona, na kraju je ugovorena na 606 miliona, most u Novom u Novom Sadu, procenjena vrednost je bila 130 miliona, a ugovorena 175,5 miliona samo za dve nedelje vrednost je povećana na 45,5 miliona. Ista stvar se događa gde god je firma Šandong aktivna je na Dunavskom koridoru, aktivna je u radovima na Koridoru 11, svugde se pojavljuju firme Zvonka Veselinovića. Nemojte nas zamajavati tom pričo o tome da je neko dao izjavu da to nije tačno, pa, naravno neće tvrditi da je tačno, da su zemljani radovi sa 50 povećani na 75 miliona, da bi od toga deset miliona otišlo SNS, a 15 miliona Zvonku Veselinoviću i njegovim partnerima.

se.Ali, da se striktno pridržavam Poslovnika. Znači, vi ste imali po Poslovniku obavezu da isključivo pričate o amandmanu. Kakve veze ima sve ovo što ste u poslednjem delu vašeg obrazloženja rekli? Ako tražite od mene, molim vas, da li sam vas prekidala? Nisam. Isteklo je vreme i isključila

mimo zakonskih procedura Borislav Novaković je kao direktor Zavoda za izgradnju grada Novog Sada isplatio 356 miliona dinara Borovici, što je nešto više od tri miliona evra. Prekršajnog suda u Novom Sadu, koja je doneta 2014. godine protiv Novakovića i objedinjena presuda za 16 isplata mimo Zakona o javnim nabavkama, Novaković je radio sledeće.Dakle, 2010. godine u dva dana je jednoj firmi za asfaltiranje puteva isplatio 303 miliona 847 hiljade dinara, prvo je 14. septembra avansno isplaćeno 243 miliona 855 hiljade dinara, potom sutradan 15. septembra još 59 miliona 992 hiljade dinara, bez prethodno potpisanog ugovora. Nezakonita isplata konstatovana u nalazu DRI iz februara 2012. godine, još uvek njegova tadašnja stranka je bila na vlasti, pa Novaković nije mogao da se žali, kako je u pitanju politički progon, kao što sada radi.Sud i državni revizor konstatuju još da je u decembru 2010. godine Novaković odobrio i potpisao prebacivanje 16 miliona 535 hiljade dinara za radove za koje uopšte nije sprovedena nikakva javna nabavka, ali on naknadno potpisao ugovor mimo zakona.

kao i za niz drugih mahinacija.U presudi Prekršajnog suda i nalazu državnog revizora, konstatuje se da je ovih 35 miliona isplaćeno tako što je Novaković, da bi izigrao zakon sa tom građevinskom firmom zaključio čak 13 ugovora o nabavkama male vrednosti kako ne bi morali da raspisuju javnu nabavku. Međutim, u presudi i nalazu revizora se decidirano navodi da je reč o istoj vrsti usluga i da je već kod drugog ugovora morala da se raspiše javna nabavka. Konstatuje se da je zakon prekršen čak 13 puta, ali u sudu za svih 13 isplata vođen jedan objedinjeni postupak,

Pa, zato što je, da bi izbegao krivičnu odgovornost, trčao kod prekršajnog sudiju da po svaku cenu bude, molio tamo da bude prekršajno osuđen da ne bi odgovarao krivično, jer za ovakvu malverzaciju bi mnogo godina proveo iza brave gde je neko vreme bio dok je trajala istraga.Prema tome, kada vam ovakav čovek drži predavanje o tome kako treba da se radi i šta treba da se radi, ono samo treba da se uhvatite za glavu i da kažete, jel realno ovo što slušamo. Hvala. Hvala, gospodine Jovanov.Replika, gospodin Novaković.Izvolite. **Borislav Novaković** Svi montirani politički procesi protiv mene vođeni su u vreme vaše vlasti. Ne postoji nijedna osuđujuća presuda, ni kod sudije za prekršaje, ni kod sudije za krivicu i vi to jako dobro znate i sve vreme lažete.Dakle, ponavljam nijedna osuđujuća presuda, a vodili ste montirane političke procese koje je inspirisao i direktno organizovao Aleksandar Vučić i nijedna ni u prekršajnom delu ni u krivičnom osuđujuća presuda ne postoji i vi to znate i sve vreme govorite laži, a to je sve rađeno u vaše vreme.Ja vas pitam jednu stvar, dokle ćete istrajavati na tim lažima? Zašto bih ja trčao kod sudije za prekršaje, pa i ta presuda kod sudije za prekršaj nije osuđujuća i vi znate, ali to prećutkujete, pa dva krivična procesa i jedan i drugi su se završili povoljno po mene, a pričali ste razne stvari i služili se raznim lažima i dalje to radite, ja vam samo skrećem pažnju, nastavite, ali znajte da će vam se to razbiti o glavu.Uspostavili ste pravila igre da možete da kinjite, uspostavili ste pravile igre da možete da proganjate i kroz pravosudne institucije i kroz medije i kroz sve ostalo. Nemojte da vam se dogodi da ta pravila igre koje ste vi uspostavili prema nama ostanu da važe, ali da ovaj put budu primenjeni na vama o tome niste razmišljali, ne bi bilo loše da razmislite o tome.Dakle, prestanite da lažete, nijedna osuđujuća presuda, ako želite da budem sasvim tačan postoji samo jedno koškanje koje sam imao u Vrbasu i to je karakterisano kao ometanje službenog lica u vršenju službene radnje i tu sam imao jedino problem sa krivicom, ali kada je u pitanju Zavod za izgradnju grada i način na koji upravljaju Novim Sadom nijedna jedina presuda ni prekršaja ni krivična. Hvala.

čija deca ne mogu da gledaju svoje roditelje zbog ovakvih malverzacija na koje je prebačena sva krivica u zatvoru ni krivi ni dužni, e dotle ću da ponavljam. Hvala. Moram da pitam pošto u sistemu imam Nenada Mitrovića, Nenada Filipovića i Slobodana Ilića.Dr Mitroviću vi imate sledeći amandman. Hoćete za sledeći ili sad po amandmanu od vremena grupe?

ove amandmane iz ove tačke dnevnog reda, kao ni amandmane iz drugih tačaka dnevnog rada iz prostog razloga što 90% tih amandmana glase samo sa dve reči, a to je „briše se“, skoro svi ostali amandmani tiču se neki tehničkih problema, tako da smatram da je neprimetno da raspravljamo o takvim amandmanima.Što se tiče ove tačke dnevnog reda koja govori o Projektu Ruma-Šabac-Loznica, poslanička grupa će glasati za tu tačku, kao i za sve ostale tačke dnevnog reda samo iz tog razloga što smatramo da doprinosu unapređenju i daljem razvoju Republike Srbije.Imao bih da kažem za ovu sadašnju Vladu koja je trenutno tu da mi je drago što sad sa sigurnošću mogu da kažem da nastavljate tradiciju prethodnih nekoliko Vlada, a ta tradicija se ogleda u tome što se ulažu dosta sredstva u projekte putne infrastrukture, da li su to brzi putevi, autoputevi, brze pruge, brze saobraćajnice itd, i to mi je drago zato što ono što daje rezultate treba nastaviti, a rezultati koji su zbog takvog ponašanja naše Vlade su evidentni.Koji su to rezultati? Prvo, kada imate saobraćajnice i razvijen saobraćaj, to vam je korak bliže ka novim investicijama, direktnim stranim investicijama, kada dođe neki investitor u Srbiju, od prvih stvari koje pitaju jeste kakve su nam saobraćajnice. Vidimo da Srbija u poslednjih nekoliko godina evo poslednje godine su direktne strane investicije premašile 4 milijarde evra, a mi smo među prvima u ovom regionu pod direktnim stranim investicijama. Kada imamo takve investicije, naravno da imamo i nova radna mesta, što je veoma bitno za naše građane, i to podrazumeva takođe da budžet Republike Srbije, svaki godine je sve veći i veći, BDP, o kome smo o kome smo dosta govorili i o kome smo dosta čuli je sve veći i na kraju možemo da kažemo da i plate naših radnika svake godine su sve veće, a evo sada je prosečna plata preko 100 hiljada dinara, i ne sumnjam da će u 2027. u 2027. godini, ta plata biti prosečna oko hiljadu i 400 evra, oko čega se stalno govori.Dakle, ulaganje u infrastrukturu zemlje se višestruko isplati i mi iz poslaničkog kluba ne samo da ćemo zbog toga glasati, već postoje drugi elementi.Jedan od elemenata je da ti projekti direktno utiču na sve građane koji gravitiraju oko tih saobraćajnica, direktna pomoć običnom čoveku iz prostog razloga što mnogi od tih ljudi su čak po nekoliko decenija čekali da se revitalizuju, te saobraćajnice ili da budu izgrađene. I ako sada svako od nas ovde iz sale postavi pitanje, napravi anketu među tim našim ljudima koji gravitiraju oko tih saobraćajnica, da li imaju nešto protiv, da li su nezadovoljni, ja mislim da su zadovoljstvo, sreća, nekad čak i suza radosnica, naročito onih najstarijih naših sugrađana, koji su na kraju dočekali da u svojim mestima imaju takve saobraćajnice, mislim da je dovoljan razlog da to podržimo.Međutim kada sam pogledao kapitalne infrastrukturne projekte Vlade koji su uglavnom vezani za EKSPO 2027. godine, video sam da je jug zemlje, naročito Jablanačko Pčinjski okrug, možda malo i zastupljen. Međutim, istine radi, moram da kažem pošto je ovde dosta bilo reči o tome, prošla Vlada i pretprošla Vlada su dosta ulagale u jug Srbije, naročito u Leskovac i ako pođemo od auto puta koji je napravljen u Grdeličkoj klisuri i koji je dosta u to vreme,

Vlasotince, opštinu Vlasotince, Lebane, sa Leskovcem, kao i put Vučje Leskovac.Takođe bih mogao da kažem i da arheološko nalazište koje se nalazi u Lebanu, a koje je predsednica Skupštine skoro otvarala ove godine, to je Caričin grad ili Justiniana prima, gde je napravljen vizitorski centar za posetioce i ja sam pre toga bio, video sam kako sada izgleda i pozivam sve ljude da dođu i da vide kako to izgleda u suštini u Lebanu i zahvaljujem se iskreno Vladi Srbije što su tako nešto napravili, a kada dođu ljudi mogu da vide i da se upoznaju sa istorijom našeg naroda i sa raznim turističkim potencijalima.Takođe bih napomenuo da Toplički, Jablanički okrug je povezan putem koji ide preko Radan planine, koji se uskoro završava, ali bih dao i predlog Vladi Republike Srbije, da poveže Jablanički i Pčinjski okrug, time što će nastaviti projekat koji je prošla Vlada završila prošle godine Leskovac Vučje, i to je projekat koji povezuje Vučje preko planine Kukavice,

jer putevi koji se grade u suštini ujedinjuju ljude.Na kraju bih želeo da kažem, pošto govorim o nekom ujedinjenju, i time ću završiti moje zapažanje, da posle, evo, pet, šest dana mi govorimo o jednoj tački dnevnog reda koja uopšte nije na dnevnom redu i to pretpostavljam iz razloga, a to je, naravno, o rudi jadarita i litijumu iz razloga da bi opozicija ponovo mogla da se ujedini.Zašto

reći da se radi o nekim nagađanjima, neke ponavljane priče, ono što smo čuli, itd. itd. ali kada to sluša naš običan čovek, kako on može da dođe do zaključka šta je tu ispravno?Ono što ja vidim, a želim da budem

Znači, što se tiče same istine, mogu da kažem da niko ovde nije pričao o tome da će se eksploatisati litijum. Nigde ne postoji nikakav dokument. Da li će to biti, možda nikada neće biti, možda će biti za dve, tri, četiri godine, ali ako se ispune svi ekološki standardi EU itd.Drugu neistinu, time završavam, hvala vam na razumevanju, želim da kažem da ako neko misli da ovom, ja mislim, agresivnom retorikom pokuša da kaže kako više voli svoju decu nego što ja volim svoje dete zbog eventualne neke ekološke ugroženosti, mislim da to nije u najmanju ruku korektno, jer svi mi ono što radimo sa Srbiju u budućnosti, radimo u suštini za našu decu.Ja volim svoje dete kao što i svi ostali vole i mislim da je ispravno da tako se i ponašamo i u buduće.Hvala. Hvala, gospodine Filipoviću.Gospodin Slobodan Ilić, po amandmanu.Hoćete po ovom amandmanu u vremenu grupe? (Da.)Izvolite. Poštovani građani Srbije, nemam ništa protiv izgradnje bilo kog auto-puta u Srbiji, ali imam protiv toga da auto-put kroz sremsku ravnicu i Mačvi bude skuplje od onih auto-puteva koji se grade preko Himalaja ili preko mora.Vaš pravi motiv za izgradnju auto-puta nije briga za građane Loznice i okoline, nego je briga za Rio Tinto i njihov transport stotina hiljada tona sumporne kiseline koja im je potrebna i za druge stvari koje su im potrebne.Auto-put treba da se zove Ruma – Šabac – Loznica - Rio Tinto. Vi usvajate Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničku budućnost i srpskog naroda. Nemam načelno ništa protiv toga, ali to je još ima mrtvo slovo na papiru, jer vi planirate u isto vreme da Nemcima date da rudare litijum u dolini Jadra, Rađevini i širom Srbije i na taj način uništite na hiljade hektara najplodnijeg poljoprivrednog zemljišta, bezbroj reka, jezera, podzemnih pijaćih voda i da ugroze živote i zdravlje na stotine hiljada ljudi. je to briga za sprski narod?Šteta koja bi bila naneta bila bi nemerljiva i nepopravljiva i ne bi bila naneta samo sadašnjim generacijama koje žive, nego i budućim generacijama u narednim vekovima i zato za kraj

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Primili

Činjenica je da svi mi u ovoj sali volimo Srbiju. To je zemlja u kojoj živimo, to je naša domovina i ne postoji veća ili manja ljubav, ali voleo bih da vas pitam ako smo 2014. godine uzeli kredit od Arapa iz Abu Dabija zbog konsolidacije budžeta od jednu milijardu i 2017. godine uzeli još milijardu evra za konsolidaciju budžeta od jedne milijarde po 2% kamate i za 10 godina nismo vratili ni jedan dolar i Arapi su zaradili po prvom kreditu 200 miliona dolara i po drugom kreditu 160 miliona dolara. To je 360 miliona dolara. Tražimo reprogram za ove dve godine po 4% kamate, gde će oni zaraditi ukupno još po 80 dolara i to je preko 500 miliona dolara.Znači, miliona dolara.Znači, igrate se dolarima i trošite te dolare naše dece kao što ja trošim „Negro“ bombone.Recite mi, pogotovo kolege iz Ministarstva finansija, kako smo dozvolili, kada imamo toliko para, da damo Arapima 500 miliona dolara uludo, a da kredit nismo vratili, a na računu imamo šest i po milijardi evra? Posle se čudimo što Arapi imaju toliko para, što imaju po 50 žena, što kupuju „Lamborginije“, a mi nemamo hleba da jedemo. Da li je to normalna ekonomija ili je to ekonomija kamikaza*Hvala puno. Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Srđan Milivojević i dr Dragana Rakić, zajedno mr Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković-Topalović i Slobodan Petrović, zajedno Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Uroš Đokić, dr Ana Jakovljević, Ivana Rokvić, Ana Eraković, Aleksandar Ivanović, Žarko Ristić, Miloš Parandilović i Dragan Ninković.Primili ste izveštaje nadležnih odbora, mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč ima jedna od podnosilaca gospođa Tatjana Marković-Topalović.Izvolite.TATJANA Hvala vam lepo, uvažena predsedavajuća.Vidim da neki od vas burno reaguju na taj pojam „briše se“.„Briše se“ znači da smo protiv ovakve vrste kredita.Naime, deonica 1 puta Ruma – Šabac u dužini od 21,14 kilometara košta 185 miliona evra, što dovodi do računice da kilometar auto-puta bez tunela sa veoma malim brojem isključenja kroz sremačku ravnicu iznosi 8,7 miliona evra. Ne postoji opravdanje za ovoliku cenu auto-puta. Sam trošak je nejasan i netransparentan.Posebno važna činjenica je, a kroz pomenuto obrazloženje želela sam da pomenem i naglasim građanima Srbije stav naše predsednice Skupštine Ane Ane Brnabić, koja je pre nekoliko dana insistirala na ovoj knjizi Kodeks i napomenula je tri stvari, a to su istina, znanje i obrazovanje. Duboko smo se zamislili mi građani Šapca, Loznice i Jadra kada je rekla da je Jadar planina, pa bih želela samo da dam kratak komentar da Jadar nije planina, Jadar je oblast. Postoji Gornji i Donji Jadar, ali ono što nas brine jeste da predsednica Skupštine ne poznaje geografske odlike terena i puta za koji se zadužuje.Mi mislimo da je to neoprostivo budući da Srbija – Centar smatra da ovo ogromno zaduživanje je potpuno nepotrebno i netransparentno.Gora činjenica za nas jeste da je odnosno vaša predsednica Skupštine rekla da je Jadar planina, odnosno da ona nije ni pogledala teren u kojem se grade putevi.Hvala vam lepo.

režim Aleksandra Vučića gradi najskuplje auto-puteve na svetu? Zašto kilometar auto-puta kroz Mačvu ili kroz Vojvodinu košta, evo, malopre smo čuli, 8,7 miliona evra? To je, prosto, neverovatno.Znači, više koštaju auto-putevi kod nas, kroz Vojvodinu, nego u planinskim predelima Alpa ili ispod Lamanša. Lamanša. Pre svega, morate da nam odgovorite na to pitanje zašto će ovaj auto-put od Loznice do Rume koštati tri puta više od njegove prvobitne cene? Zašto auto-put od Beograda preko Zrenjanina do Novog Sada godine bilo je procenjeno da će da košta 530 miliona, sledeće godine je već cena skočila na 600 miliona evra, da bi 2021. godine iznosio čak neverovatnih milijardu evra?Zašto je nacionalni stadion o kome smo malopre razgovarali 2015. godine koštao 150 miliona evra, a sada 2024. godine košta oko 600 miliona evra? I Moravski koridor koštao je 450 miliona evra, a sada košta, danas, 1,6 milijardi evra. Odgovor ne morate da mi date, odgovor znaju svi građani Srbije. To je zbog toga što se vi ugrađujete i u ove unosne poslove koje radite po Srbiji, odnosno izgradnju autoputeva. Mi autoputeve ne gradimo iz suficita u budžetu, ne gradimo zato što mi imamo novca, naprotiv, mi se zadužujemo da bismo gradili preskupe autoputeve.

da ne treba da se zadužujemo po ovim uslovima.Ovaj član i potpuno ceo zakon je u koliziji, kontradiktoran je sa svim onim što čujemo zadnjih mesec dana od ministra finansija, pa i danas ovde, da na računu imamo od 776 milijardi do 740, u kontinuitetu imamo negde blizu sedam milijardi, a mi se zadužujemo za 100 miliona i to kako? Pod jako lošim uslovima. Čak preko 8% kamatnom stopom.Ako ste već odlučili da se zadužite iz samo vama znanih razloga, zašto se zadužujete pod ovakvom kamatnom stopom? Ovde očigledno postoji jedna nelogičnost ili radnik u banci koji je analizirao stanje klijenta, pa je procenjivao i solventnost i bilanse, pa zaključio da to nešto nije kako treba i na osnovu toga dao ove uslove ili nije istina ono što ministar finansija priča.Iz tog razloga mi se zalažemo da se ovaj član izbriše. Da bi ja sada malo pojasnio i objasnio kako to izgleda, pošto stalno govorimo o nekim milijardama i milionima, ja bih to malo priveo u neki realniji život.

i nećete da ga kupite za te pare nego ćete uzeti kredit po vrlo nepovoljnim uslovima. To danas vi radite, vi se tako zadužujete. Ne kupujete nešto što košta 14 dinara, već se zadužujete. Hvala. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković, Nebojša Novaković.Primili

sa Republikom Srbijom organizuje kredit, 103 miliona evra, rok otplate devet godina, grejs period dve godine, naknada za ne povučena sredstva 0,3%, naknada za obradu kredita 0,3%. To vam je, pa kažete, šta je to 0,3%? To je 310.000 evra za kredit od 103 miliona evra. Ja znam da se obrađuje rana, da se obrađuje drvo, da se obrađuje zemlja, ali kako se to obrađuje kredit da uzmete samo na startu 310.000 evra?Belibor, čisto da znate, je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na panelu banaka. To se tako zove. To se banke sastave međusobno i donesu odluku koliki će da bude belibor. On je uglavnom 5,45%.

Mi na računu imamo 6,5 milijardi evra. Zamislite, omogućavamo banci kojoj treba da bude čast što uopšte pregovara sa Republikom Srbijom i ne sme da uzme naknadu za obradu kredita ili naknadu za ne povučena sredstva, jer će već dobiti sto posto profita od para koje platiti građani Srbije, a ona zelenaškim kamatama dodatno nas stavlja u još veće siromaštvo. Hvala puno.

Uvaženi građani i građanke Republike Srbije, danas na dnevnom redu imamo zaduženja kod dve banke, a vezano za izgradnju puta Ruma-Šabac-Loznica, pa bih se ja u ovom izlaganju samo osvrnula šta smo u prethodnih nekoliko dana slušali od predstavnika vlasti vezano za ovaj autoput.Ukratko, autoput.Ukratko, odlično nam ide. Kasa nam je puna, da i preliva iz nje, ali se zadužujemo za izgradnju autoputeva i po nepovoljnim kamatnim stopama isključivo samo za naše dobro. Ovaj autoput će doneti procvat lozničkom kraju i time će se razviti i turizam, pa ćemo verovatno prvi u svetu biti koji ćemo razviti rudni turizam i kada turisti nagrnu u Nedeljice da vide taj rudnik, pretpostavljamo da će vodiči ovako predstaviti lepote tog kraja: „Uvaženi turisti pred vama je rudnik koji je sagrađen na tlu gde su se ljudi ranije bavili poljoprivredom i po tome smo prvi u svetu, jer se inače rudnici litijuma grade u nenaseljenim mestima i u pustinjama. Takođe, ovaj prostor je bogat pijaćom vodom koje baš i nemamo u toliko veliki zalihama, ali samo želeli da je obogatimo sumpornom kiselinom, najgorom mogućom metodom kojom može litijum da se izvlači, jer zašto bi kompanija ulagala u nove tehnologije kada bi joj to smanjilo profit, pa uz tu sumpornu kiselinu i ostale hemikalije možemo da ozračimo građane Srbije koji bi opet, gle čuda, prvi u svetu mogli da svetle u mraku. Ovaj poduhvat je započet u vreme onih ružnih, prljavih i zlih iz bivše vlasti koji su 2012. godine vladali i ništa nisu uradili kako valja, ali ali mi nastavljamo tamo gde su oni stali, uprkos činjenici da cena litijuma opada, uprkos činjenici da su Kinezi već razvili natrijumske baterije koje će zameniti litijumske i zato što smo mi velike patriote i želimo dobro građanima Srbije“.Uvaženi predstavnici vlasti, podhitno se edukujte u oblasti logike i pažljivo slušajte ono što izgovarate, jer je ovo što radite sramotno obmanjivanje i ne poštovanje građana Srbije, kako u obraćanju u ovom domu, tako i u vašim javnim nastupima. Narodni pokret Srbije će uvek biti protiv zaduživanja za izgradnju projekata koji isključivo služe za potrebe „Rio Tinta“. Sada da ispoštujem za gospodina Novakovića i da se isključivo govori o amandmanu, kako biste vi sada, gospodine Novakoviću, meni rekli da poštujem Poslovnik? Šta biste mi

da se u javnosti ne bi stvorio utisak kako se Vlada Srbije nepotrebno i prekomerno zadužuje. Mi se zadužujemo po kamatnoj stopi od 4%. To je jeftin novac. Jeftiniji novac danas na svetskom tržištu kapitala ne možete da obezbedite. U ekonomskoj teoriji, a i u praksi svake razvijene države, kapitalni projekti se uvek finansiraju, ne iz tekućeg budžeta, ne iz tekuće likvidnosti, nego iz dugoročnih izvora finansiranja.Dakle, ovo što radi Republika Srbija, ovo za šta ćete vi danas da glasate, to se radi u svim razvijenim državama sveta. Ni jedna država na svetu ne gradi auto-put iz budžeta.Mi danas možemo da se zadužimo po kamatnoj stopi od 4%, koja nije nikakva lihvarska ili zelenaška kamata, kao što kažu pojedine kolege iz opozicije, to je vrlo povoljna kamatna stopa koju mi apsolutno finansijski možemo da servisiramo i ovo za šta ćete vi danas da glasate je nešto što je ekonomski potpuno opravdano.Bilo je reči o tome da gospođa Ana Brnabić ne poznaje geografiju i da ne zna šta je Jadar. Ja mislim da i neke kolege iz opozicije se baš ne razumeju najbolje u geografiju. Stalno se priča o Mačvi. Znate, Loznica nije u Mačvi. To biste trebali da znate, kad već pričate o brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica. Šabac je u Mačvi, ali Loznica nije u Mačvi. A taj loznički kraj nije baš tako ravan kao što vi kažete. Odmah posle Šapca, jel tako, Đorđe Komlenski, vi to dobro znate, malo su brdsko-planinski krajevi, nije to baš tako ravno kao što oni predstavljaju, nije to baš ravna ploča, iako neki od njih veruju da zemlja tako izgleda.Hteo tako izgleda.Hteo sam da kažem nešto gospodinu Filipoviću iz Jedinstvene Srbije. Želim da mu se zahvalim, pre svega, na tome što je izrazio razumevanje i što podržava politiku Vlade Republike Srbije, njemu i njegovoj poslaničkoj grupi Jedinstvene Srbije i pošto znam da dolazi iz kraja u kome je razvijeno stočarstvo, a pošto smo danas pošto smo danas mogli da čujemo kako će projekat iskopavanja litijuma da uništi poljoprivredu u Mačvi, Podrinju, Jadru, želim da kažem pre svega gospodinu Filipoviću, žao mi je što nije sada u sali ali neka prenese svojim sugrađanima, ljudima iz njegovog kraja, a ja želim da poručim svim poljoprivrednim proizvođačima u Srbiji, pa i onima iz Mačve, pa i onima iz Jadra i iz Podrinja, da je uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede danas, 31. jula 2024. godine, raspisala javni poziv za subvencije za krave, za uzgoj teladi za tov i da će ovaj javni poziv trajati do 30. avgusta 2024. godine.Takođe, želim da zamolim gospodina Filipovića, a želim da zamolim i kolege iz opozicije da prenesu ljudima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, da treba obnove registracije za gazdinstva za tekuću godinu, kako bi mogli da ostvaruju pravo na subvencije koje daje država Srbija.Jedno takođe veoma važno obaveštenje i za gospodina Filipovića i za kolege iz opozicije koji se veoma brinu za poljoprivredu, naročito u zapadnoj Srbiji. Produžen je rok za podnošenje zahteva za prvi IPARD 3 javni poziv do 12. avgusta 2024. godine. Mislim da je to veoma važna vest. Naime, radi se o podsticajima iz IPARD 3 programa za izgradnju i podizanje proizvodnih i matičnih zasada.Kao što vidite, Vlada Republike Srbije vrlo temeljno radi na pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima, pomažemo ratare, pomažemo stočare, pomažemo poljoprivredne proizvođače koji

biti uništen u slučaju da se Vlada Republike Srbije opredeli za iskopavanje jadarita.Još jedanput da se zahvalim gospodinu Filipoviću na njegovoj konstruktivnoj diskusiji i molim njega i kolege iz opozicije, naravno i moje prijatelje i kolege iz SNS, da prenesu poljoprivrednim proizvođačima da se jave na ove javne pozive, da obnove registraciju svojih poljoprivrednih gazdinstava, idu važne mere iz IPARD 3 programa. Produžen je javni poziv do 12. avgusta 2024. godine, ova značajna sredstva koja vam stoje na raspolaganju iz budžeta Republike Srbije, kao i iz predpristupnih fondova EU, da imamo još razvijeniju i još uspešniju srpsku poljoprivredu. Hvala dr Martinoviću.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.Prelazimo na sedmu tačku dnevnog reda - Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod banke Intesa a.d. Beograd za potrebe finansiranja projekta Ruma-Šabac-Loznica.Primili ste amandmane.Primili ste izveštaje nadležnih odbora.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici mr Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, dr Tijana Perić Diligenski, prof. dr Dragan Delić, prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović, Slobodan Petrović, zajedno narodni poslanici Borislav Novaković,

Dragana Rakić.Primili ste izveštaje nadležnih odbora, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč ima dr Tatjana Marković Topalović. Izvolite. Hvala vam, uvažena predsedavajuća.Znači, mi opet imamo taj volšeban član - briše se.Naravno da smo protiv kredita, nema razloga za aneksiranje komercijalnog ugovora kojim je definisana realizacija projekta u delu cene izvođenja radova, pa su isti, ponovo ponavljam, sa 467,5 miliona evra neopravdano, netransparentno i nejasno povećani na 555 miliona evra.Ovaj evra.Ovaj porast koji je nastao u oktobru 2023. tačnije 11. oktobra 2023. godine nije transparentno prikazan i nejasna je svrha porasta cene brze saobraćajnice.Međutim, ja imam još minut i 15 sekundi pa ću pokušati kao neko ko radi pre svega učionici da vam kažem koliko je ovaj put skup. Ne morate ulaziti u moje brojke osim ako uzmete digitron i uzmete da računate. Dakle, 555 miliona evra pomnožite, pretvorite u dinarski smisao, posle toga podelite sa vrednošću i dobijete milimetar tog puta vredi 725 dinara. Slobodno uzmite digitrone, staje ukoliko ih zarotirate i videćete da je taj put ekstremno skup.

Milimetar je debljina ovog papira. To vam je milimetar. Milimetar tog puta sa svom tom kilometražom košta 725 dinara. Volela bih da toga budete svesni. Ja privatno i lično ne moram da se zadužujem jer vodim računa o svom prosvetarskom budžetu, ali mi je strašno da se ova država zadužuje na ovaj način i da vam kažem da ovo što govorim ne dolazi samo iz ličnog narativa nego govorim i dolazim iz prostora u kojem se zadužujete i za koji se zadužujete. Hvala vam lepo. Po amandmanu jedan od podnosilaca gospodin Dragan Ninković.Izvolite. **Dragan Hvala.Poštovani građani Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, Novo lice Srbije je podnelo amandman na član 1. Predloga zakona briše se. Briše se zato što ne treba da se zadužujemo jer iako se zadužujemo pod jako lošim uslovima, ministre, malopre ste rekli da se infrastrukturno zadužujemo za 4% što apsolutno nije tačno. Ovde se zadužujete preko 8%, tromesečni belibor, plus 2,9%. Znači preko 8% se zadužiti. Nije tačno da se zadužujete za 4%.To što ste vi pričali da se zadužujete za 4%, to je ono što ste pre 10 godina uzeli milijardu dolara, bog zna zašto, i rekli da ćete vratiti za 10 godina Fondu za razvoj Abu Dabija i 10 godina nijedan jedini cent niste vratili ljudima, ali ste pre dve godine uzeli još milijardu da vratite ove godine, i kad je došlo za naplatu, para nema, a kažete – imate sedam milijardi. Gde su pare? Ne znam. Onda molite te iste ljude iz Fonda za razvoj da vam prolongiraju za još dve godine, po duplo većim kamatnim stopama, pa sve to prebacujete na 2026. godinu.Pričate nam da smo ekonomski tigar. Pričate – Skok u budućnost 2027. godine, meni se čini da mi skačemo u dužničko ropstvo 2026. godine. Znate, zadužujete se po vrlo nepovoljnim stopama, pod velikim kamatnim stopama, i ko će sve to da vrati? Naravno, lako je zaduživati se kada planirate da ne budete 2026. godine tu, vi nećete biti, građani Srbije će vraćati. Ali, samo da znate, gospodine ministre i svi koji tako razmišljate, ko god misli da će se spasiti zakona Srbije, a koji je radio u ličnom interesu i protiv interesa države, ne postoji mesto na zemaljskoj kugli posle promene vlasti gde će se on sakriti. Hvala.

Dobar deo onoga što sam htela da kažem rekao je kolega koji je govorio ispred mene. Htela sam da postavim ministru Martinoviću pitanje – gde je on to našao da se mi zadužujemo procenta pozdravila bih. Mi se 4% zadužujemo, odnosno sada reprogramiramo kredite koje smo trebali već da vratimo ove godine, a sada se za ove puteve zadužujemo za tromesečni belibor plus 2,9%. Kad ja kao matematičar vidim koliki je tromesečni belibor, koja je cena sada, negde oko 5,5%, 5,6%, plus 2% je 9%, ja to vidim da prelazi 8%. Složićete se. Nisam protiv izgradnje puteva. Malopre sam rekla, protiv sam načina kako se ugovaraju, suspenzijom Zakona o javnim nabavkama i protiv sam zaduženja po ovim kamatnim stopama. Inače, protiv izgradnje puta nisam.Pričaćemo kasnije o Kragujevcu, odnosno obilaznici, kako da bude protiv toga? Naravno da nisam. Ali nemojte dovoditi nas sve u zabunu da se tako povoljno zadužujemo.Evo šta se dešava sa bankama. Banke u zadnjih par godina ostvaruju izvanredne profite. Ne pričam o zaradi, nego o dobiti banaka. One su u 2022. i 2023. godini iskazale dobit, pominjem dobit, ne prihod, 1,9 milijardi. Za prva četiri meseca ove godine 540 miliona, što znači ako nastave, a vidite vi kako se mi lepo zadužujemo, njihova dobit će preći preko dve milijarde. Ako se već zadužujemo, hajde onda da donesemo zakon da dodatno oporezujemo te banke. Imamo para u budžetu, 750 milijardi i super, pun novčanik, a ja idem da se zadužim. Mislim, prosto mi vređa inteligenciju, zdrav razum. Imamo pare, hajde kod komšije da zajmim. Mislim, ne ide, brate, ne ide.Znači, ja sam za to, jesam za izgradnju puteva, ali nemoj sve nas ovde da pravite maloumnim, da kažete da su kamate povoljne. Nisu povoljne. Jesu porasle. I ja sam išla pre neki dan da se raspitam nešto po bankama, i jesu znatno veće u odnosu na pre dve, tri godine, ali nije ovo, i nisu povoljni krediti. Banke u zadnje vreme u Srbiji ostvaruju izuzetnu, izuzetnu dobit. Znači, ako se već zadužujemo, onda da razmišljamo do kraja godine o izmeni zakona, pa malo da ih rebnemo, da im uzmemo neki dinar za budžet. Hvala.

ali samo želim da vam ukažem na nekoliko važnih činjenica.Ono što sam rekao maločas odnosi se na zaduživanje kod Abu Dabi fonda, to je jedna stvar. Druga stvar, rekao sam da svaka razvijena i svaka uspešna država, država koja ima mogućnost da to uradi, a Republika Srbija ima mogućnost da to uradi, kapitalne projekte, kao što je izgradnja, između ostalog, i auto-puteva, nikad ne finansira iz budžeta, dakle iz tekućih izvora.To se uvek radi iz dugoročnih izvora finansiranja.Govorite

banka uvek gleda da zaradi, svaka banka u svetu. Nije to slučaj samo u Srbiji. U najvećem delu sveta banke su visokoprofitabilna privredna društva, pogotovo banke koje su u apsolutno privatnom vlasništvu. Mi možemo da govorimo o tome zašto mi sem Poštanske štedionice danas više nemamo nijednu domaću banku. Nažalost, to pitanje je pomalo deplasirano zato što ljudi koji su upropastili domaće banke odavno više niti niti su na vlasti, niti se, ja mislim, bave politikom.Dakle, mi sad moramo da uvažavamo realnost. Realnost je takva da je bankarski sektor, sem Banke Poštanska štedionica, koja je u državnom vlasništvu, bankarski sektor ne samo u Srbiji, manje-više svuda u svetu je u privatnom Država u to jednostavno ne može da se meša.Ono što govori u prilog ekonomskoj snazi naše države jeste da mi možemo danas da se zadužujemo po mnogo povoljnijim kamatnim stopama nego što mogu neke druge države, uključujući čak i neke države koje se nalaze u našem susedstvu nastale su raspadom bivše Jugoslavije, znači, zajedno smo nekada bili u istoj državi, a danas su u Evropskoj uniji. Danas se te države zadužuju po kamatnim stopama koje su mnogo više nego kamatne stope po kojima se zadužuje Republika Srbija, koja nije u Evropskoj uniji. To vam ipak govori nešto o tome kolika je snaga naše ekonomije i koliko nam BDP raste više nego što raste čak i u nekim zemljama u okruženju koje su u Evropskoj uniji.Na kraju, kada govorite o o budžetu Republike Srbije, manje-više svi ponavljate jedno te isto. I sa stanovišta običnog čoveka koji se mnogo ne razume u ekonomiju i u geopolitiku, to možda izgleda i logično, ali vodite računa o jednoj stvari – živimo u veoma nestabilnom svetu. Mi ne znamo šta će biti sutra. Pogledajte šta se dešava na istoku Evrope. Ni vi ni ja ne znamo kada će stati rat u Ukrajini. Zna li neko kada će prestati rat i ubijanje u Gazi? Evo, sada se otvara novo žarište na jugu Libana. Pitanje je šta će biti

Ukrajinci više ne mogu da izvoze žito preko Konstance.Hoću da vam kažem, živimo u svetu u kome je sutrašnjica, kako bi rekao Čerčil, misterija zamotana u enigmu. Apsolutno niko ne zna šta će biti sutra. U takvoj situaciji Vlada Republike Srbije mora da ima stabilan budžet, moramo da imamo dovoljno novca u slučaju vrlo teških poremećaja na svetskom geopolitičkom planu, na svetskom tržištu za isplatu plata, za isplatu penzija, moramo da vodimo računa o tome da imamo dovoljno lekova, dovoljno strateških poljoprivrednih proizvoda, dovoljno hrane, a da istovremeno uprkos svemu tome ne zaustavimo kapitalne projekte, jer zaista želimo da do te 2027. godine Srbija bude lider, kako se to danas moderno kaže, Zapadnog Balkana. Dakle, morate o svemu da vodite računa.Kao što sam pre neki dan rekao, vezano za Srebrenicu, i ova ekonomska pitanja, ova zaduživanja, šta ćemo da finansiramo iz kredita, a šta ćemo da finansiramo iz budžeta, takođe, morate da smestite u određeni ekonomski, ali i geopolitički kontekst. Možda bi stvari bile drugačije kada bismo živeli u svetu u kome nema ratova. Nažalost, živimo u veoma surovom svetu. Ukrajina nije baš tako daleko od nas. Ono što se dešava u Ukrajini i te kako ima negativne efekte i na srpsku privredu i na srpsku poljoprivredu. I, ono što se dešava na bliskom istoku itekako ima efekta negativne na srpsku privredu. Sankcije koje EU uvela Rusiji i čitav zapadni svet, i te kako imaju efekta na srpsku privredu. Makron je do pre mesec ili dva dana čak razmišljao o tome da pošalje Francuske trupe u Ukrajinu. Svako malo jedni drugima prete nuklearnim raketama.Hoću da vam kažem, živimo u jednom svetu u kome morate da budete jako, jako odgovorni i jako, jako obazrivi i da vrlo pažljivo merite svaki dinar koji iz budžeta izdvajate. država Srbija ne prekida svoje kapitalne, razvojne projekte, ali se zadužujemo, kažem vam po kamatnim stopama, po kojima se zadužuje malo koja zemlja, ne samo u Evropi nego i u svetu. Danas je na svetskom tržištu kapitala novac izuzetno skup upravo zbog globalne geopolitičke i ekonomske nestabilnosti.U takvoj situaciji jedna mala Srbija, vojno neutralna, politički nezavisna nastavlja ekonomski da se razvija, ali morate da razumete da kada trošite ili kada planirate da potrošite dinar jedan iz budžeta, uvek morate da vodite računa, šta će biti sutra, šta će biti prekosutra, za šest meseci, za godinu dana. A to niko pouzdano ne može da vam kaže.Zbog kaže.Zbog toga vam dobronamerno samo skrećem pažnju na to da budžet Republike Srbije moramo svi zajedno da čuvamo, i mi iz Vlade i vi narodni poslanici, jer nažalost, dolaze ona vremena kako naš narod kaže – za ne daj bože. Zbog toga vas samo molim, da kada govorimo o ovim temama, veoma, veoma pažljivo pristupamo ovoj problematici i koja nije ni malo jednostavna, koja je veoma kompleksna i koja na kraju krajeva, nije samo ekonomska, nego je i geopolitička.Pogledajte samo u kakvom se okruženju nalazi Republika Srbija. Pogledajte samo sa kakvim izazovima se suočavamo. Svakoga dana smo suočeni sa nekim novim pretnjama. Svakoga dana dolaze neki novi napadi na Beograd, nekima smo krivi zbog ovoga, nekima smo krivi zbog onoga. Svako misli da mu Beograd radi o glavi. Tako vam je u Hrvatskoj, tako vam je u Bosni i Hercegovini, tako vam je u određenim političkim krugovima u Crnoj Gori. O tome šta se dešava kod Aljbina Kurtija u njegovoj glavi i u glavi njegovih saradnika neću ni da govorim.Ali, da ne dužim mnogo i da poštujem vreme narodnih poslanika. Dakle, ne shvatam vaše kritike kao nedobronamerne, samo vam skrećem pažnju na neke stvari koje morate da imate u vidu i da sve ovo o čemu danas govorimo, morate da smestite u određeni, ne samo ekonomski nego istorijski i geopolitički kontekst a on je nažalost takav da je izuzetno težak i za Srbiju ali nažalost i za ceo svet.

Molim vas, javite se Ono što građanke i građani Srbije treba da znaju, treba da znaju da je ovo jedna od možda najskupljih sednica Narodne skupštine u istoriji parlamentarizma u Srbiji. Na ovoj sednici mi se zadužujemo za neverovatnih tri milijarde evra. Demokratska stranka neće glasati za ovo novo kreditno zaduženje. Mi nismo protiv izgradnje auto-puteva i sami smo ih gradili za vreme naše vlasti, mi smo protiv izgradnje najskupljih auto-puteva na svetu, mi smo protiv korupcije i kriminala.Izgradnju auto-puteva u Srbiji prate brojne afere i optužbe za teške mahinacije počinjene od najviših predstavnika režima Aleksandra Vučića, što naše auto-puteve izgrađene u poslednjih 12 godina svrstava u najskuplje auto-puteve na svetu.Smatramo da je veoma važno da se svaka aktivnost na ovim visoko-korptivnim poslovima odmah obustavi, dok pravosudni organi i državni revizor ne utvrde sve okolnosti vezane za trošenje budžetskog novca. Svima u Srbiji je veoma dobro poznato da kriminal i korupcija caruju na svakom koraku, a pogotovo kod ovako velikih infrastrukturnih projekata, jer tu možeš da ukradeš zaista putno para.Tako da pre svega ovde posao imaju Tužilaštvo za organizovani kriminal i ostali pravosudni organi države Srbije. Mogu da kažem da nema veće nesreće od toga da ti radikali ponovo budu na čelu države i ja sam i mnogi građani, bar onim milion građana koji su glasali za nas, smo jako dobro svesni toga u kom pravcu ide Srbije, i tu mogu da se složim sa malopređašnjim izlaganjem, da živimo u izuzetno nestabilnim geopolitičkim okolnostima, ali kod nas u Srbiji su još nestabilnije, jer imamo visoko korumpiranu i kriminalnu vlast.Iskoristila bih prisustvo nažalost samo su dvojica ministara ovde, jedan koji stalno ćuti i jedan koji nešto priča, ali to njegovo pričanje je više isprazno pričanje, pa bih pitala tog ministra poljoprivrede i ministra za geografiju i ministra za putne troškove od 98 hiljada dinara mesečno koliko naplaćuje svoje putovanje od Rume auto-putem do Beograda. Znači, za taj put mu treba samo 30 minuta u jednom smeru i 30 minuta u drugom, a on to naplati mesečno 98 hiljada dinara, a neko mora u Srbiji da radi punih osam sati ili više da bi zaradio 98 hiljada dinara, a neko zarađuje samo pola od toga, jer polovina toga je minimalac.Znači, moje pitanje glasi, pošto je govorio malo i o geografiji, kako eto, bože moj, jako je skup ovaj put od Loznice do Rume zato što oko Loznice su brdsko-planinski predeli. Znači, Šabac je u Mačvi, tu je sve ravno, ali eto imamo brdsko-planinski pejzaž oko Loznice. Pa, ja bih ga pitala, a gde je u Vojvodini brdsko-planinski pejzaž, pogotovo za ovaj auto-put koji se planira od Beograda preko Zrenjanina do Novog Sada, 2019. procenjena vrednost mu je bila 530 miliona evra, a danas se već procenjuje da će njegova cena biti duplo veća, znači čak milijardu evra.Znači, postavljam pitanje ponovo, zašto mi u Srbiji imamo najskuplje auto-puteve na svetu? Bila bih vam zahvalna ako bi neko od ove dvojice ministara imao mogućnost da mi odgovori na ovo pitanje. Hvala

Gospodine ministre, vi meni održaste predavanje iz geopolitike i situacija je u svetu veoma loša, složiću se, sa najvećim delom vašeg izlaganja, ali kada ste svesni da je takva situacija, onda se dodatno vodi računa o zaduživanju. I ako se zadužujemo, zadužujemo se za ono što je najneophodnije, a ne za neke stadione i za neke cirkuse. Žao mi je što imamo samo jednu banku u svojini države, odnosno jednu našu nacionalnu banku, ali složićete se da je i u vreme vašeg mandata dobar deo banaka

još jedna stvar što meni onako dodatno ukazuje i kažem plaši me onaj koji je radio na dovođenju stranih odnosno gašenju domaćih banaka je i te kako sada vama blizak i vam on i dalje kroji dobar deo ekonomske i bankarske politike, neću da dužim.Hvala vam.

vi, gospođo moja draga fotografiju Aleksandra Vučića kao ikonu za vreme njegove vladavine živite vi jako lepo, živite mirno, živite bezbedno imate dobru platu ništa vam ne fali ni vama ni vašoj porodici, imate sva moguća prava da govorite sve najgore o nama, nema nikakve diktature u Srbiji, koristite električnu energiju kao i svi mi koja je među najjeftinijima ako ne i najjeftinija, gas isto tako. Imali ste gas kada ga pola Evrope nije imalo, imali ste gas koji je najjeftiniji ako ne računamo naravno Rusiju koja ga proizvodi koji je najjeftiniji u Evropi, lepo je vama, nije vama baš tako loše u toj Vučićevoj Srbiji i samo vi molite Boga da poživi što duže i da se brine i o vama i o našim porodicama i o celoj Srbiji.A da se vrate vaša vremena Bogami ne znam kako bismo isplivali iz korona krize i kako bismo vodili Srbiju u ovim ne teškim nego preteškim vremenima za celu Evropu i za ceo svet? ne brinite se vi ništa, lepo je vama u toj radikalskoj Srbiji i po tim diktatorom Vučićem, ništa vam ne Hvala, dr Martinoviću niste direktno pomenuti, pitali ste, samo malo, ali ja ne vidim izvinite, polako, polako ne možemo obe istovremeno.Dakle, vi ste postavili pitanje ministru Martinoviću i on vam je odgovorio, čekajte ali sve je u redu, sve je u redu, ali kako mislite da se čujemo ako vi paralelno sa mnom pričate?On vam je čovek odgovorio onako kako najbolje zna i ume, to što vi niste zadovoljni odgovorom, to je drugo.Tako da, prelazimo na član 1. amandman smo zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković. Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Po amandmanu podnosila dr Nenad Mitrović.Izvolite. Hvala puno.U pitanju je slovna promena i u pitanju je da se stavi reč Srbija.Ja mogu da se složim sa ministrom da se kapitalni projekti rade iz kredita i nemam nikakav problem i da se uradi neki put iz kredita i da se kupi kombajn iz kredita i da se nabave sredstva za navodnjavanje iz kredita i sve te investicije će služiti da Srbija prihoduje novac.Ministar je rekao – da dobronamerno vam kažem da budžet Republike Srbije moramo da čuvamo. Gospodo poslanici ja imam jednu osobinu da svakog čoveka slušam čak slušam i kad odem u crkvu na Liturgiju slušam šta sveštenik priča. Zato sada hoću da vam kažem – slažem se sa tim slušam i analiziram šta priča, tako slušam i ministra.Hoću sada da vas pitam gospodine ministre mi smo prošle godine imali kamate za kredit milijardu i 450 miliona evra i te kamate smo vratili i hvala Bogu da smo ih vratili, međutim problem je da mi nismo imali novac da vratimo kamate za kredit nego smo uzeli novi kredit da bi vratili kamate za kredit, pritom smo samo glavnicu od duga koji je tada iznosio 35 milijardi evra vratili samo 20 miliona evra.Ako neko od vas što se smejete može da mi kaže – u kojoj zemlji se vodi takva ekonomija? U kojoj zemlji na takav način vodite računa o Republici? To mi odgovorite.Hvala puno.

prof. dr Slobodan Cvejić, dr Tatjana Marković Topalović i Slobodan Petrović, zajedno Borislav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Uroš Đokić, dr Ana Jakovljević, Ivana Rokvić, Ana Eraković, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, Žarko Ristić, Miloš Parandilović i Dragan Ninković i zajedno narodni poslanici Srđan Milivojević i dr. Dragana Rakić.Primili ste izveštaje nadležni odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Jedan od predlagača dr. Tatjana Marković Topalović, izvolite.

što opet dovodi do računice da km auto puta bez tunela sa malim brojem isključenja kroz Sremačku ravnicu iznosi 8,7 miliona evra.Ne postoji opravdanje za ovoliku cenu auto puta. Napominjem da Srbija centar podržava izgradnju brze saobraćajnica, ali bez prekomernog zaduživanja i neopravdanih troškova izgradnje. I ostao mi je minut i 20 sekundi.Hoću da vam kažem kako se osećaju građani Jadra. Volela bih da ovo ne shvatite kao neku vrstu polarizacije i beogradizacije i malih mesta, ali hoću da vam pročitam šta vam poručuju, a bila sam na pet protesta i nastaviću da idem u funkciji običnog građanina.U tamo skidamo stranačke oznake i sa narodom smo, ovog amandmana, verujemo da je izuzetno važno, a ja ću vas zamoliti, samo da prekinete ovo dobacivanje, ja pokušavam da se držim tačke dnevnog reda. **Marina

kroz koji se planiraju velika infrastrukturne promene kroz pomenuti zakon o zaduživanja. Promene kojima su izloženi stanovnici Jadra, primenom ovog zakona, ravni su onima kojima bi se desile, kada bi se neko odlučio oživljavanje i ponovno kopanje kamena u kamenolomu Tašmajdan, usred najstrožeg centra Beograda. Pretpostavljam da je jako teško iz rezidencije pod imenom Jovankina vila, koja je nedavno preimenovana u reprezentativnu zgradu za boravak predsednika Narodne skupštine.. Sa mojim dodatim vremenom, to je to. Sačekajte sledeći amandman.Po amandmanu dr. Ana Jakovljević.Izvolite. Uvaženi građani i građanke Srbije, NPS je podneo amandman na član 2. pod nazivom – briše se i glasaćemo protiv ovog zaduživanja, a pošto smo se već podsetili ranije bajke vladajuće većine i zemlje ekonomskog tigra, sada je vreme da kako beše, brzinom munje, sipamo istinu i kažemo o tom projektu sledeće. Izgradnja auto puta Ruma Šabac, Loznica u prostornom planu područja posebne namene Jadar iz 2020. godine, definisana je kao strateški prioritet u razvoju saobraćajne infrastrukture za otvaranje rudnika, tako da dragi građani u tom dokumentu crno na belo stoji da se taj put gradi za potrebe Rio Tinta, a ne za vaše dobro.Kako po Srbiji vi iz vlasti gradite puteve, najbolje govori izveštaj Fiskalnog saveta i MMF, koji od vas zahtevaju da prestanete više da krijete projekte kojima se grade autoputevi i da ih obelodanite kako bi stručni ljudi mogli da ocene njihovu opravdanost, kao i da prestanete da ignorišete Zakon o javnim nabavkama i uredbu o kapitalnim projektima.Takođe, izjavljujete da će prihod od Rio Tinta biti 180 miliona evra za rudarenje u Jadru i to je čista laž koja je bazirana na studiji lepih želja, koju je naručila kompanija Rio Sava od golobalne svetske firme „Ergo Strategy Group“, koju možete naći na sajtu ove kompanije.Gospodo kompanije.Gospodo resorni ministri, umesto što se takmičite da budete inflenseri i tiktokeri, postanite ministri pravi ove zemlje i krenite građanima da govorite istinu.Ono

profesorka Rudarsko-geološkog fakulteta Jelena Obradović je otkrila litijum u dolini Jadra i o tome postoji naučni rad.Za

„briše se“ nekako za mene je već navika da to bude izgovor da mi govorimo šta god hoćemo mimo dnevnog reda, pa tako nastavljamo i danas, ali su mi jako interesantna neka poređenja koja su se ovde čula, bez mnogo svesti o tome da se nismo rodili juče nego živimo malo duže i politički, a bogami i u zrelim smo godinama.Dakle, ako govorimo o deonici Ruma-Šabac-Loznica, i da se prvo osvrnem na poslednju tvrdnju, a to je da je usko vezana za potencijalni rudnik koji će se otvoriti, bojim se da malo nema osnova za tvrditi takvu stvar.Dakle, ona je puštena u saobraćaju u oktobru 2023. godine. Mi govorimo ovde o deonici koja je za stanovnike Mačve, ali ne samo Mačve, od preke potrebe i velikog značaja, ali govorimo vrlo površno optužujući za kriminal i korupciju ljude bez grama dokaza.Mi merimo cenu kilometra prosto matematikom koja, uz respekt svima vama koji ste profesionalci u svojim poslovima, malo i često ne stoji i nije tako gruba kako je predstavljate građanima Srbije i definitivno izgleda kao jedna smišljena obmana, a to prosto nije pošteno. To su oni ljudi zahvaljujući kojima sedimo svi danas ovde. Naročito nije pošteno da izvođače, odnosno u konkretnom slučaju koridore optužite za kriminal i korupciju.Čak i ako mislite da vam je dozvoljeno, ja ne mogu da sedim u ovoj sali i mirno vas slušam kako od mog druga, prijatelja, ali pre svega partijskog saradnika pravite kriminalca, jer gospodin Aleksandar Antić to nikada nije bio.Nije bio.Nije pošteno ni da ga optužujete sa pozicije pripadnosti vašim partijama, zato što ste sa njim sarađivali ne tako davno. Pa, nije logično da je Aleksandar Antić u 2024. godini kriminalac u tajnoj zaveri za sprovođenje, odnosno izradu specijalnog puta za eksploataciju litijuma, a da je u neko vreme, kada smo, ako se sećate, sarađivali sa vama bio ministar vredan respekta. To je nepošteno prema građanima Srbije i to je ono na šta ukazujem.Uvek kada govorim uvek ukazujem na činjenicu da ne zaboravite da se svaka izgovorena reč ovde pamti. Uvek ukazujem na to da ne treba ljude na taj način kvalifikovati. Ako ima takvih dokaza za to, postoje nadležni organi. Ako nema takvih dokaza, postoje nadležni organi pred kojima ćete odgovarati zato što ste nekoga nepravedno, neosnovano i bez razloga optužili.Da li je simpatično da ovde u dva minuta ustanemo, mašemo nekim papirima, visokim tonom vičemo da smo svi sa ove strane kriminalci i korumpirani? Svašta sam čula u toku današnjeg zasedanja i ceo dan zaista razmišljam da li ima svrhe uopšte diskutovati u sklopu ove današnje rasprave, jer je rasprava o svemu što nam se sviđa, o napisanih pet rečenica sa precizno izmerenim vremenom da se koja sekunda, plus, minus ne otme ili ne dobije više.Uvažene kolege, ova deonica… Ja ispred sebe imam napisano tačno šta ona znači zato što sebi ne dozvoljavam nikad da luksuz govorim o nečemu za šta nisam uskostručna bez da sam pre toga konsultovana ljude koji to znaju.Dakle, šta zapravo donosi ova deonica? Potpuno je u pravu gospodin Martinović, svaka ozbiljna država infrastrukturne projekte, puteve ovog tipa gradi iz kredita. Ja znam da krediti nisu prijatni. Nisu prijatni ni kada morate privatno da uzmete kredit zato što procenite da možda čak i ako imate neki štek, dragoceno je da on ostane, a da neku trenutnu potrebu rešite iz kreditiranja. Nije prijatno shvatiti da postoje kamate, jer sve je to vrlo neprijatno, ali vrlo odgovorno u odnosu na budžet Republike Srbije, u odnosu na građane Republike Srbije, u odnosu na perspektivu i u odnosu na neizvesno sutra koje je definitivno pred svima nama ne samo radi Srbije, nego radi globalne politike.Koliko će to skratiti putovanje za građane Rume, Šapca, Loznice, to manje-više nama može i da bude nevažno pošto ove gradove pominjemo samo onda kada nam trebaju politički pamfleti, ali ima jedna čini mi se važna činjenica vezano za ovaj put, a to je da će ovakva deonica obezbediti bolju vezu i sa zapadnom Srbijom i Republikom Srpskom. To je granični prelaz Trbušnica – Šepak. Čitav infrastrukturni projekat približava Mačvu, Loznicu i Podrinje Novom Sadu i Beogradu i imaćemo situaciju da se od Šapca do Beograda novoizgrađenim auto-putem stiže za 40 minuta, spaja auto-put Ruma – Šabac sa budućim Fruškogorskim koridorom, kao i sa postojećim auto-putem E70 Beograd – Šid.Da li je moguće, rekli ste maločas bez ijednog mosta, bez bilo čega? Na deonici Šabac – Loznica predviđena je izgradnja 13 mostova, 17 malih mostova, odnosno propusta, 16 nadvožnjaka i četiri denivelisane raskrsnice u Majuru, Slepčeviću, Petlovači i Prnjavoru. Toliko o tome da nema mostova i da jedan, kako reče neko, kilometar košta osam miliona ili kako god.Ja se potpuno slažem da svi treba da izanaliziramo sve zakone koji su pred nama i da damo svoj doprinos da se oni unaprede, ali nikako se ne slažem, ponovo podvlačim i neću dopustiti da tako brutalno kvalifikujete ljude bez gram razloga, bez i jednog jedinog dokaza, bez gram osnova samo zato što želite da ostvarite određeni politički profit, kao što neću dozvoliti da se govore neistine na temu, jer ovde ipak stoji po planu da ima i te kako i nekih mostova i nekih propusta.Ja se mnogo ne razumem ni u propuste, ni u mostove, ali se ne razumete ni vi koji tvrdite da kilometar puta onda košta prostom matematikom kada ga podelite tačno onoliko koliko ste vi smislili.Hvala vam. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković, Nebojša Novaković.Primili ste izveštaje nadležnih odbora, mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč ima dr Nenad Mitrović, po Hvala.Put 2019. godine pogođen između Republike Srbije, odnosno „Koridora“ i „Azvirta“ za 467 miliona evra. Godine 2023. rađen je aneks ugovora i put je poskupeo na 550 miliona evra.Ajde sada malo da još nešto naučite od mene, pa me saslušajte šta ću vam reći.Grejs period tri godine, kredit na 10 godina i opet 0,30% naknada za kredit.

košta 300.000 evra, a ako hoćete bubrege od nekog poznatog preminulog, onda platite i 400.000 evra. Ne možete da mi kažete da obrada kredita ove banke je toliko skupa. Ne možete. To je samo uzimanje para od ove napaćene države.Dalje, naknada za nepovučena sredstva… Pričam zbog vas, ne zbog sebe. Naučite nešto. Naučite prvo da slušate ljude kao što sam ja naučio da slušam ljude. Naknada za nepovučena sredstva je 0,30% dva puta godišnje, što znači da će biti ponovo ako se ne povuku sredstva ili se kasni, ponovo dva puta po 400.000 evra i to je opet milion evra.Vi trošite te evre kao da vam ih je deda ostavio. Pa, povucite malo ručnu. Povedite računa o ovoj zemlji. Dobronameran savet. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borisav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, dr Ana Jakovljević, Ivana Rokvić, Ana Eraković, Eraković, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, Žarko Ristić, Miloš Parandilović i Dragan Ninković.Primili ste izveštaje nadležnih odbora, dobili mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Reč ima Miloš Parandilović, jedan Gospođo Raguš, jel neko treba da pročita moj matični broj da bi ja dobio pravo na repliku ovde, pošto je maločas niste dali? Šta treba da se desi, kako se zaslužuje replika? Voleo bih da nam objasnite vi i vaše tumačenje Poslovnika, pošto ovde sve proizvoljno tumačite. To mi odgovorite posle mog amandmana.Od kad je to ministar Martinović stručnjak za ekonomiju, autoputeve i obilaznice, ja bih to voleo da znam. On čovek nema pojma ni o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi čega je bio ministar, on nema pojma o poljoprivredi čega je sada ministar, i sad priča o novoj temi o kojoj takođe nema pojma. Jedini kontinuitet kod njega je da nema pojma i da bude sluga ovog režima i da bude nagrađen sa nekom ministarskom pozicijom ili nekada ranije šef poslaničkog kluba itd. Dakle, što više čovek ne zna kod vas naprednjaka i što je veći mediokritet, to je podložniji da napreduje.Ovde kukate sve vreme o Dinkiću kako je upropastio ovo ili ono Da li je Dinkić bio donedavno, ako nije još uvek savetnik predsednika Vučića? Što ne pitate vi Dinkića sve što imate? Što pitate nas? Kakve ja veze sa Dinkićem imam? Jel bio savetnik kod Vučića? Možda je i sad, a da niko to ne zna. Što ga ne pitate lepo?Vi lepo?Vi ste celu ekonomiju zasnovali na zaduživanju i to na zaduživanju po nekakvim kleptomanskih kamatnim stopama po kojima pelješite ovaj narod, sve tendere, sve firme bliske SNS i najčešće porodici Vučić, Brnabić, Mali itd, dobijaju sve poslove u ovoj zemlji, bogate i to je vaš skok u budućnost i ne treba da čekate 2027. godinu. Vi ste već skočili u budućnost i živite privilegovano, a ova zemlja skače u provaliju. U tome je razlika između građana Srbije i povlašćene političke kaste koja razvaljuje ovu državu po šavovima. To vi radite punih 12 godina i ponavljam kad god dođe vreme, a doći će… Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Prelazimo na sledeću

ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Srđan Milivojević, dr Dragana Rakić, zajedno Borisav Novaković, Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Uroš

Hvala, predsedavajuća.Poštovani građani i građanke Srbije, a naročito Šumadinci, za vas imam jednu dobru i jednu lošu vest. Dobra vest jeste da ukoliko dođe do ovog zaduživanja, konačno će možda biti rešen deo saobraćajnih gužvi oko Kragujevca.Ono što loša vest jeste da SNS apsolutno ne planira izgradnju severne obilaznice oko Kragujevca u interesu građana Kragujevca, već u svom ličnom interesu. Zašto? Prvo, SNS po celoj Srbiji gradi puteve na koje se obavezao „Rio Tinto“. Ovaj put ima za cilj samo da omogući lakšu eksploataciju sa teritorije Rekovca, Knića i Aranđelovca. Drugo, ovo će biti jedna od najskupljih obilaznica ikada izgrađenih u Srbiji. Po rečima predsednika, kada je gostovao pre neki dan u Kragujevcu, ona će koštati negde oko 500 miliona evra. To znači neverovatnih 22,7 miliona evra po kilometru. Pitamo se za šta ide toliki novac za građenje obilaznice kroz ravnu Šumadiju ili za finansiranje korupcije i finansiranje unutrašnjeg rata koji neskriveno besni unutar SNS, jer je već svima jasno da ministar Bratislav Gašić i Zvonko Veselinović polažu tapiju na uvoz nafte sa crnog tržišta iz nelegalne države Kosovo i Metohija, čija nafta se koristi kao baza za izgradnju asfalta koja se kasnije ugrađuje u srpske puteve. Što je veća cena koštanja, to je više novca za SNS.Sada Narodni pokret Srbije – Miroslav Aleksić neće glasati za ovaj predlog zakona isključivo zbog toga što građani Kragujevca neće dobiti, ako dobiju ovako skupu obilaznicu. Ako obilaznica bude plaćena 500 miliona evra, neće dobiti moderan klinički centar, neće biti opšte bolnice koja može da rastereti klinički centar, neće se izmestiti pruga iz centra grada i deponija će ostati tamo gde jeste, samo još veća i sve opasnija. Hvala. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Reč ima podnosilac Nenad Mitrović.Izvolite. Hvala.Biću nadam se precizan. Samo lud čovek je protiv obilaznice Kragujevac, protiv autoputa prema Šapcu, prema bilo kom putu, ali vaši megalomanski projekti su doveli do toga da je autoput od Niša do Prištine stao. Nema jedna mašina na tom putu.

Zato ja diskutujem ovde. Zato DS diskutuje, bez obzira što je to vama smešno. Ovo je zabrinutost sada, kao i tada kada je ministar rekao i slažem se sa njim – žao mi je što ne postoje banke Republike Srbije, da, žao mi je što je Mlađan Dinkić uradio to što je uradio sa bankama, da, drago mi je što postoji Poštanska štedionica, ali se borim da i Poštanska štedionica nestane sa ovim kreditom koji mi nećemo biti u mogućnosti da vratimo. Hvala puno. Hvala puno.Reč ima Marija Jevđić. za potrebe finansiranja projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca. Nećemo podržati predloženi amandman iz razloga što ta slovna greška nije razlog da Kragujevac ne dobije obilaznicu i kada znamo, po proceni, da svaki treći Kragujevčanin vozi automobil i da oko 60.000 vozila, teretnjaka i šlepera stvaraju saobraćajni kolaps u centru grada i da je to svakodnevnica, i to znaju i Kragujevčani, a znamo i mi koji svakog dana prolazimo kroz taj grad.Obilaznica je potrebna Kragujevcu i građanima jer će rešiti pitanje saobraćajne gužve, rešiće zagađenje vazduha, ali rešava i pitanje napretka industrije, jer posle toga svako ko želi da ulaže, investira u Kragujevac imaće izgrađenu infrastrukturu. Šumadija će biti bolje povezana sa drugim gradovima i opštinama i upravo se tako zemlja razvija kada svaki deo Srbije ima saobraćajnu povezanost.S obzirom da dolazim iz Raškog okruga, tačnije iz grada Kraljeva i znam koliko je važno regionalno povezivanje i izgradnja saobraćajne infrastrukture, Raški okrug je dugo čekao da počne izgradnja autoputa, mnogi su obećavali, mnogi su imali vizije, ali upravo je ova Vlada tj. sadašnja vlast pokrenula jedan kapitalni projekat za ovaj deo Srbije. Imajući u vidu da oko 500 hiljada građana gravitira u Raškoj oblasti, nekoliko desetina hiljada privrednih subjekata, izgradnja Moravskog koridora predstavlja ogroman benefit i mogu reći od krucijalnog značaja da se ovaj deo Srbije razvija, kako privredno, turistički, kulturno, tako i da zadrži svoje građane.U subotu su premijer gospodin Vučević, ministri Selaković i Vesić posetili Kraljevo i tom prilikom obišli radove na petlji Adrane Moravskog koridora. Imali su priliku da vide kojom dinamikom se izvode radovi na ovom delu koridora i verujem da će do kraja godine biti završena deonica kojom će se povezati Kraljevo sa Preljinom, odnosno sa autoputem Miloš Veliki.Imali su prilike i da posete manastir Žiču, kolevku srpske duhovnosti i državnosti i da se upoznaju sa sestrinstvom u tom manastiru i da zajedno u narednim godinama koje dolaze obnovimo fasadu manastira Žiča i da povratimo autentičnu crvenu boju manastira.Takođe, posetili su i pozorište grada Kraljeva koje 75 godina radi u kontinuitetu. Zajedno ćemo kroz projekat grad i Ministarstvo kulture pomoći da naše pozorište dobije prostorije koje zaslužuje.Inače, očekuje nas i projektovanje saobraćajnice između Kraljeva i Novog Pazara, dužine 84 km. Time će se omogućiti da se za svega 20, 25 minuta stigne od jednog do drugog grada.Sva ova ulaganja su bitna za svakog građanina osim što omogućava povezanost sa Beogradom s jedne strane, sa druge strane sa Nišom i otvara mogućnost saradnje između svih gradova u Raškom okrugu, jer kada imate dobre i brze saobraćajnice onda ne postoji ni prepreka za ostvarivanje trgovinske, kulturne, sportske sportske i svakog drugog vida saradnje.Iako neko možda misli da sam izašla iz teme amandmana, smatram da nisam, jer je ovo bitno za svakog građanina u cilju poboljšanja životnih uslova u svim delovima Srbije. Kao lokal-patriota mislim da se društveni, politički i kulturni život ne odvija samo u Beogradu i da upravo ulaganjem prvenstveno u putnu infrastrukturu omogućavamo svim građanima da ekonomski jačaju i da svojim građanima ponude kvalitetan i sadržajan život u lokalu.Ova Vlada teži regionalnom razvoju. To se može videti na svakom koraku. Upravo na ovom dnevnom redu imamo predlog za izgradnju nekoliko saobraćajnica.Slušali smo u prethodnim danima razne kritike od strane opozicije. To je njihovo legitimno pravo. Stvara se utisak da se kritikuje sve ono dobro što se radi da bi se ekonomski ojačala naša zemlja. Kritikuje se i potreba i želja da se zaštiti nacionalna i politička prava i zajednička budućnost srpskog naroda.Prosto, nikada nisam razumela stvaranje straha u našem društvu od želje za nacionalnim jedinstvom da kao narod, da kao nacija imamo ponos, pogotovo u trenucima kada se neumorno radi na prekrajanju istorije, na prezentovanju srpskog naroda kao nekog agresivnog naroda koji želi da na Balkanu ostvari svoje tobože nacionalističke težnje.Da je to istina mogli smo videti usvajanjem rezolucije o genocidu u Srebrenici u UN. Tu smo Tu smo mogli videti sav apsurd za Srbe kada upravo oni koji su nas okupirali, koji su terorisali naš narod su pravili tekst te rezolucije. Onda vidimo koliko je to licemerno.Pričam kao kao ovlašćeni predstavnik o svim amandmanima. Čisto kolege koje ne slušaju. Ne morate da bude u sali dok pričam, nije vam obaveza. Ja se obraćam građanima grada Kraljeva prvenstveno i Srbije. Vi slobodno možete u hodniku da me gledate, u bifeu ili u restoranu.Nažalost, ovu retoriku mogli smo čuti ovih dana u Narodnoj skupštini, upravo i sada. Upravo kada pričam o nacionalnom jedinstvu su krenuli da mi dobacuju i to je ta retorika koja se danima mogla ovde čuti i onda se pitaju neki da li nam je deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i o zajedničkoj budućnosti srpskog naroda potrebna Naravno da nam je potrebna i deklaracija i svesrpski sabor. To je najbolji odgovor na sve pritiske kojima smo izloženi. Samo zajedničkom usaglašenom politikom možemo se odupreti pritiscima, sačuvati slogu i obezbediti mir.Ono što je za Jedinstvenu Srbiju veoma važno i zbog čega mislimo da je deklaracija dobra je to što se porodične i tradicionalne vrednosti se kao temeljne vrednosti srpskog društva.Ne možemo pričati o budućnosti Srbije ako nemamo kulturu sećanja, ako zaboravimo ko smo, šta smo, ako zaboravimo svu muku i stradanje i bol svih naših predaka, jer upravo zahvaljujući tom bolu i tom stradanju mi danas sedimo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, mi govorimo upravo našim maternjim jezikom, srpskim jezikom. Zato mi kao njihovi preci trebamo da sačuvamo i tradiciju i jezik i pismo, ne samo Srbiji i Republici Srpskoj, već i u našoj dijaspori.Jedinstvena Srbija je podržavala i uvek će podržavati svaku inicijativu kojom se čuva ugled i integritet i čast Srbije i srpskog naroda. Uvek ćemo se zalagati za decentralizaciju i da svaki deo naše zemlje ima razvijenu pre svega saobraćajnu infrastrukturu i mogućnost da se ravnomerno razvija, jer smatramo da Srbija nije samo krug dvojke, jer ima i nas iz Srbije kojima je potreban i aerodrom i autoputevi. Opet ću da napomenem da svaki građanin treba da ima jednake životne uslove i pristup svim pogodnostima modernog života.Svima nama i sa moje leve i desne strane želim Srbiju baš onakvu kako se zove moja poslanička grupa, jedinstvenu Srbiju, pre svega jedinstvenu i jaku Srbiju. Zahvaljujem.

zarad istine moramo da znamo jednu činjenicu - da severna obilaznica oko grada Kragujevca predstavlja najveću razvojnu šansu i najveći potencijal grada Kragujevca. To nije samo severna obilaznica koja će rasteretiti saobraćaj u centralnom gradskom jezgru. To je severna obilaznica koja omogućava da se gradi nova industrijska zona.U Kragujevcu danas ne možete da nađete parče zemlje gde možete da napravite fabriku, jer dolaskom na vlast SNS, predsednika Aleksandra Vučića, uspeli smo da dovedemo mnoge strane poznate kompanije u grad Kragujevac, da širimo naše industrijalne kapacitete, da upošljavamo naše ljude, poput „Jangfenga“, poput „Vaker Nojsa“, poput „Simensa“. Sve su to strane investicije i strane kompanije koje su u mnogome doprineli i promenile privrednu sliku grada Kragujevca i Šumadije.Neki sada govore neće se u Kragujevcu graditi klinički centar. Draga moja gospodo, u Kragujevcu se već radi i gradi na rekonstruikciji, adaptaciji i dogradnji novog Univerzitetskog kliničkog centra. Uradili smo i pripremili kompletnu projektnu dokumentaciju za izgradnju novog stadiona „Čika Dača“. To je odgovorna politika SNS, to je odgovorna politika predsednika Aleksandra Vučića. Ne radimo na samo jednom projektu.Još jedna činjenica zarad istine. Govorite da će tim putem, tom severnom obilaznicom da se vozi nekakav nekakav litijum, iz kako ste već rekli, Rekovca ili odakle god već. Ono što su istiniti podaci jeste da se na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga vrši istraživanje samo za mermer, gips, tehnički kamen i pesak. Znači, mermer, gips, tehnički kamen i pesak, nikakav litiju. Još jedna neistina. Severna obilaznica će doprineti privrednoj slici grada Kragujevca, severnom obilaznicom ćemo da vozimo električne automobile iz fabrike „Fijat“ nove Pande, severnom obilaznicom će ljudi ići na posao, zapošljavati se u fabrikama, lečiti se u Kliničkom centru, gledati utakmice na novom stadionu. To je slika koju ćemo ostaviti iza sebe, to je slika koju će SNS i predsednik Aleksandar Vučić ostaviti građanima u amanet. Hvala.

da ste vi već prekršili svesrpsku deklaraciju koju tek treba da izglasamo. Zaista mi nije jasno zašto niste usvojili amandman mog kolege poslanika Nenada Mitrovića. NJegov amandman se ticao pravopisa srpskog jezika. Valjda je jedan od važnijih stavova u deklaraciji očuvanje srpskog jezika, pisma, naše kulture itd. pa je neodvojivi deo naše jezičke kulture i to da mi u srpskom jeziku imamo sedam padeža i kolega Mitrović je primetio da imenica – Srbija nije upotrebljena u odgovarajućem padežu i vama je problem da usvojite amadman koji se tiče ispravke srpskog pravopisa.Zaista

Jednostavno ponavljam pitanje na koje nikako već satima ne uspevam da dobijem odgovor – zašto mi u Srbiji gradimo najskuplje autoputeve na svetu?

ovom pitanju pridružujem još jedno pitanje – da li za ovaj novac koliko će nas koštati obilaznica oko Kragujevca, koju podržavamo, i da li za taj novac možemo da izgradimo i drugu obilaznicu koja je neophodna Kragujevcu, jer ova jedna severna obilaznica bez pripadajućih saobraćajnica i bez te južne obilaznice praktično nešto puno i ne znači građanima i građankama Kragujevca?Tako da se ja ponovo obraćam ministru za naplatu putnih troškova. Ministar koji svoj put od Rume do Beograda koji traje 30 minuta u jednom smeru i 30 minuta u drugom naplaćuje kao što radnici u Srbiji, dvoje radnika radi čitav mesec, za 98 hiljada dinara.Toliko koštaju putni troškovi ministra koji iz Rume putuje i danas ovde sedi. I umesto da mi odgovori na ovo jednostavno pitanje, ministar je meni odgovorio skrivenom pretnjom. On je rekao da mojoj porodici ništa ne fali. Pa šta sad to znači? Da li to znači da će mojoj porodici nešto faliti?Ja zaista molim i predsednicu Skupštine da obrati pažnju na neprimeren govor i na skrivene pretnje koje ministar za ugradnju i ministar za putne troškove ovde upućuje nama, narodnim poslanicima, sa čijim stavovima političkim se on ne slaže. Hvala. Hvala vam.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, Filip Tatalović, dr Nenad Mitrović, Dragana Rašić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Reč **Nenad Mitrović** Hvala puno.Kao što vidite, ne može biti sve loše.

Ali, ne valja što uzimate kredit, ne valja što ne znate da vodite državu. Ja imam dokaze za to, zato što iza mene ima ogroman rad i rezultati.Opet ovde ima 0,3% na ukupan iznos, odnosno 310 hiljada banka će zaraditi na obradu kredita. Da obrađuje zemlju, da obrađuje drvo, pa da razumem. A ona na dva klika na kompjuteru, tako što prosledi od nje na budžet Republike Srbije, uzme 310 hiljada i onda niču poslovne zgrade na Novom Beogradu od 28 spratova, sve u mermeru. Pa, nije to dobro, gospodo. Loše ste ispregovarali. Ne smete tako da pregovarate sa bankama.Banci treba da bude čast što uopšte sa vama, sa državom, pregovara i mora da smanji kamatne stope za obradu kredita i za zadržavanje sredstava, zato što će ogroman novac zaraditi od kamata. Jer, ovde je grejs period 10 godina.Ovaj put, ova obilaznica će koštati tri puta više nego što ste uzeli ovaj kredit. Da ste pametni, od šest i po milijardi koje imate na računu, samo da ste potrošili 500 miliona evra na ove sve projekte uštedeli bi dve milijarde evra za 10 godina. Tako posluje pravi domaćin, a ne ovako, naširoko. Pa, ko će da vrati? Pa, uzećemo kredit, pa ponovo ćemo da vraćamo. Ako je to vladavina, onda ja nisam normalan.

Slavica Radovanović, Đorđe Stanković, Uroš Đokić, dr Ana Jakovljević, Ivana Rokvić, Ana Eraković, prof. dr Snežana Rakić, Aleksandar Ivanović, Žarko Ristić i Dragan Ninković.Reč ima Borislav Novaković. Slično kao i kod deonice puta Ruma-Šabac-Loznica, nema se šta prigovoriti činjenici da se nešto gradi i radi. Naravno da je od koristi i naravno da može samo pojačati ekonomski, turistički i svaki drugi potencijal Kragujevca, ali i tog dela Šumadije kad god se radi putna infrastruktura. Problem je po kojoj ceni i na koji način.Dakle, kada se radi jedna investicija, imate procenjenu vrednost, imate ugovorenu vrednost i imate realizovanu vrednost. Nažalost, ovde se događaju marifetluci na sva tri nivoa.Ono što je mene šokiralo, kada je u pitanju procenjena vrednost, tu smo imali primer "Azvirta" i ove deonice Ruma-Loznica-Šabac. Pazite, tamo već kod procenjene vrednosti, već kod zemljanih gradova početna cena od 50 miliona se diže na 75, da bi se 25 miliona evra koruptivno delilo između SNS i Zvonka Veselinovića.Kada je u pitanju ugovorena vrednost, 80% poslova u putnoj privredi ima samo jedan ponuđač, čak ne želite da glumite dva, tri, ne, jedan ponuđač. I napokon, kada je u pitanju realizovana vrednost, ono što ide kroz građevinske knjige, ono što nadzorni organ prizna kao urađeno, to je treći nivo da, u svemu ovome, formalno, kod Dunavskog koridora, dajem samo primer kontekstualno, tu je "Šang-dong", ali je u pozadini Zvonko Veselinović. Kada je u pitanju "Azvirt", deonica Ruma-Loznica-Šabac, opet je azerbejdžanska firma, ali je podizvođač opet Zvonko Veselinović, nema nikakve sumnje da su i u ovome, po našim informacijama, prsti Milana Radojičića i Zvonka Veselinovića, koji vam praktično služe kao ljudi koji peru novac za vas, ali i kao ljudi koji preko svoje kriminalne strukture uteruju glasove tokom izborne kampanje. Hvala. I znam da mnogi od vas nisu verovali, ali pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 31. jul 2024. godine, sa početkom u 17.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.Hvala vam mnogo. Vidimo se za sat vremena.(Posle